Mødet er åbnet. Til dagsordenen onsdag den 20. maj 2020 er der følgende anmeldelser: Sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke): Lovforslag nr. L 191 (Forslag

Det punkt, som er opført under nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ikke nogen af jer gør indsigelse, betragter jeg samtykket

Den fg. formand (Christian Juhl): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen af jer, der ønsker at udtale sig? Ønsker ministeren at udtale sig? Det gør han ikke. Da det ikke er tilfældet, at nogen ønsker at udtale sig, er forhandlingerne sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ikke nogen af jer gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Juhl): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag om 10 minutter.